predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Središnjeg državnog ureda Antun Palarić. Izvolite. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Hrvatska Vlada nastavlja sa zakonodavnom inicijativom u pravcu reforme državne uprave, profesionalizacije i depolitizacije. zakonu predlaže da se uspostavi sustav koji je inicijalno uspostavljen Zakonom o državnim službenicima a onda je kroz niz zakona koji se tiču ove materije od sukoba interesa, primopredaje vlasti do samog Zakona o državnim dužnosnicima obavila profesionalizaciju i depolitizaciju pojedinih položaja u državnoj upravi na način da su dosadašnja dužnosnička mjesta postala službenička radna mjesta a to su dosadašnjeg pomoćnika ministra, tajnika ministarstava, zamjenika državnih tajnika središnjih državnih ureda te zamjenika i pomoćnika ravnatelja državnih upravnih organizacija. Ovim zakonom pored toga što ta mjesta i u sustav ugrađujemo kao službenička radna mjesta koja će se popunjavati temeljem javnog natječaja i detaljnije uređujemo modele upravljanja središnjim državnim uredima. Naime, ova četiri središnja državna ureda pokazala su se kao učinkovite organizacije, kao učinkovita tijela državne uprave sa rangom manjim od ministarstva i mislimo da ih onda treba i u sustavu državne uprave ugraditi, pogotovo modele njihovim upravljanjem. Važne su i prijelazne odredbe. Ponovno da ne bi bilo zabune još jedanput ću po ne znam koji put ponoviti da će sadašnji pomoćnici ministra, sadašnji tajnici ministarstava, sadašnji zamjenici državnog tajnika središnjeg državnog ureda te sadašnji zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija nakon provedenih izbora i nakon formiranja nove Vlade podnijeti mandat na raspolaganje a da će se provesti javni natječaj kojim će se onda ta radna mjesta popuniti po pravilima Zakona o državnim službenicima. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici dakle ovo je jedan zadnji zakon koji uređuje ovu materiju i time smo stvorili pretpostavke da se svi zakoni u Hrvatskoj usklade sa Zakonom o državnim službenicima i sa najavljenom a evo sada i provedenom depolitizacijom i profesionalizacijom visokih položaja u državnoj službi. Molimo da se ovaj zakon razmotri i usvoji i za drugo čitanje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 Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave kako je obrazložen a i stipuliran mi mislimo da postoji jedna izvjesna diskrepanca u samom obrazloženju i najavljenoj intenciji koju svakako pozdravljamo jer zaista brze, učinkovite i efikasne uprave bez depolitizacije nema. nema. Dakle, svaki napor i angažman u tom smislu promjene zakona normativi a još više stvaranje jedne političke opće klime da se to i ostvari da se to i ostvari svakako pozdravljamo. Međutim, da li ove izmjene i bar na način kako su one određene, stipulirane tomu doprinose. Dobili smo sada konačno ono što je stalno bilo problematično, dakle da sami pomoćnici ministara koji su došli političkom odlukom i što nije uopće bilo prijeporno. Dakle, samim time odnosno izmjenom zakona budu odjednom pretvoreni u državne službenike, u rukovodeće državne službenike dakle i na takav način po slovu zakona postanu stručnjaci a došli su političkim putem. Dakle, sada na neki način ipak razrješavamo ovu dilemu odredbom članka 15. odnosno i samog obrazloženja da će se to dogoditi nakon izbora. Međutim, sami rokovi kada će se to dogoditi i u kojem roku mislim da bi to trebalo precizirati upravo zato što je to jedno jako važno pa i osjetljivo pitanje. Međutim, ostaje i dalje dilema koja se evo očituje u odredbi članka 2. izmjenama odnosno nadopunom članka 6., dodavanjem novog članka 6a. da će takve državne službenike i dalje imenovati i razrješavati Vlada. Istina, ovdje je to određeno i to na način i u postupku Zakona o državnim službenicima. Dobit ćemo nešto što se još do sada nije dogodilo. Naime, i ostavlja i otvara jedan novi pravni put. Naime, Vlada ima pravo donositi odluke samim činom vladanja. U tom smislu to nisu bili upravni akti niti na takav način se moglo reagirati po Zakonu o općem upravnom postupku, po ZUP-u odnosno ZUS-u iako su neki nezadovoljnici dakle jer nisu bili imenovani pomoćnikom, mi smo imali i takvih bizarnosti unazad nekoliko godina zato što nisu bili imenovani pomoćnikom pokretali su upravne sporove, čak i obraćali se Ustavnom sudu. Naravno da je Upravni sud a i Ustavni stali na stajalište upravo ovo, da treba takve akte razlikovati od upravnog akta od akta vladanja. Naravno, da Vlada vlada i da ima pravo donositi takve akte. Ali ako joj sada ovom izmjenom zakona dajemo Vladi da donosi upravo takve akte akte koji nisu čin vladanja u najmanju ruku zbunjujemo i adresate i adresante. Zbog čega bi to trebala raditi Vlada? Istina, postavlja se pitanje da netko te ljude ipak treba imenovati. Da li dati to određenom, odnosno tko će to jer su oni upravo rukovodeći u tome. Dakle, to otvara dilemu jesmo li mi dobro skrojili tu našu upravnu piramidu i upravnu vlast. Jer trebalo je, ja je razumijem, trebalo je na neki način izaći iz toga. Ali Vlada će se naći u jednoj nemogućoj situaciji i to remeti čitav i postojeći sustav. Istina je, može se sa nekakvim dakle na temelju postojećeg zakona i kasnije stvorenom praksom mi ćemo na taj način i umetnuti, dodati i Upravnom sudu i Ustavnom sudu i nove obveze da dakle upravo stvaraju i nadopunjavaju odnosno izlaze na kraj sa ovakvom zakonskom odlukom. Meni istina ne pada na pamet kako supsituirati i u okviru pravnih mogućnosti i postojećih zakona, a inače sustava naše državne uprave i iznaći neko drugo rješenje. Ali mislim da ovo ni u kom slučaju ni iz ovog razloga, iz principijelnog i osnovanog razloga nije dobro rješenje. Možete misliti, istina je da je ovaj broj ograničen, ovih državnih službenika koji će se pojaviti. Ali trebalo bi napraviti jedan dodatni napor da se da se izađe iz ovako jedne problematike. Svi smo složni, dakle nema nas ovdje koji nije bar jednom u svojim nastupima rekao da nam treba mala i učinkovita državna da bi bila i često kažemo da treba mala da bi bila učinkovita. Ona treba biti tolika da bi bila učinkovita. Sad kolika i kojeg obima. Ali evo vidite i ovim prijedlogom zakona mi dobivamo nove osobe. Dobivamo zamjenike državnih tajnika i na takav način u biti opet gomilamo i onako već glomazni državni aparat. Ja ne znam da li je to baš potrebno na ovakav način pošto smo te pomoćnike pretvorili, dakle pretvorba njihova u državne, državne službenike i to čelne osobe. Naravno da se postavlja i pitanje da oni i trebaju imati nekakve svoje pomoćnike. Ali činjenica je ista. Dakle, da u isto vrijeme dok god govorimo da ipak povećavamo državni aparat. Ova odredba u članku 7. koja govori o tome da će se središnji državni uredi ustrojavati za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja svakako je za pozdraviti jer govori upravo o jednoj fleksibilnosti poslova. E sad koja su od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade? To otvara različite dileme i različite proizvoljnosti koje mislim da treba riješiti ne nekakvim pod zakonskim aktima ili samim, ili samoj državnoj administraciji da toliko slobodno, a samo na temelju zakonske mogućnosti o tome odlučuje, nego u svakom slučaju mi se čini da treba imati jedno zakonsko ograničenje i jedne norme, tako da ovi načini ne bi bili mogućnost nečijeg uhljebljenja jer nam trebaju negdje ljudi, pa ćemo onda formirati eto za obavljanje posebnih poslova. Eto što nam se učini da bi na takav način mogao biti učinkovitiji rad Vlade. Mi znamo iz života, iz prakse da su se mnoge vlasti u prošlosti i sadašnjosti koristile upravo ovakvim ili sličnim uređenjima kako bi onda smještavale odnosno uhlebljavale ljude. To je nešto što izaziva zazor kod običnih građana, kod svekolike javnosti i ja mislim ako je, istina je s druge strane da se može pokazati upravo potreba i za ovakvim jednim institutom koji se dakle predlaže u članku 7. ali onda svakako treba normirati, odnosno bolje odrediti kada su nastupili ti posebni posebni uvjeti koji onda nalažu dakle takvo jedno ustrojstvo kako bi rad Vlade bio što učinkovitiji. Evo ovakve dileme u ovim kratkim izmjenama klub SDP-a ima. Prema tome, predlažemo da se na njih dade odgovor kako bi onda mogli imati i svoje određenje da li podržati ili ne ovakve izmjene. Ali u svakom slučaju SDP stoji na tom stajalištu i podupire svaku intenciju i namjeru da državna uprava bude učinkovitija i da se ona depolitizira. To je moguće učiniti samo onda ako imamo objektivne kriterije, do krajnosti objektivizirane kako bi stalno međusobne eliminirali prigovore da se postupa po političkim nakanama i onda čak kad oni možda i ne egzistiraju. Ali zašto onda ne opteretiti u navodnike zakon. Počesto naši zakoni su pretrpani, ali ovdje gdje nam je potrebno normiranje nema straha da će doći do prenormiranja. Mislim da će onda upravo i transparentnost postupanja ali i neki zazori ili nekakve primjedbe u tom smislu da se politički postupalo biti otklonjeno. Sve to treba kažem biti sadržano u zakonima ovakve vrste, ovakvog tipa. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub HDZ-a poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite.

kao dio procesa reforme državne uprave i usklađivanja sa standardima Europske unije predlaže se depolitizacija u sustavu upravljanja u državnoj službi. Predlaže se izmjena statusa pomoćnika ministra, tajnika ministarstva, zamjenika državnog tajnika središnjih državnih ureda, te zamjenika i pomoćnika ravnatelja državnih upravnih organizacija na način da se za navedene položaje umjesto dosadašnjeg statusa državnog dužnosnika utvrdi status državnog službenika. Ovim predloženim izmjenama dosadašnji politički položaji prevode se u upravne položaje čime se osigurava veća stručnost i profesionalizacija državne uprave, ali kao što je već i rečeno i depolitizacija državne uprave. Ujedno predlaže se i promjena dosadašnjeg naziva pomoćnika ministra u naziv ravnatelj. Dakle ministri, državni tajnici središnjih državnih ureda, državni tajnici u ministarstvima i ravnatelji državnih upravnih organizacija ostaju dužnosnici. Oni dolaze i odlaze s parlamentarnim izborima. A ravnatelji u, ravnatelji u Ministarstvu dakle dosadašnji pomoćnici ministara, tajnici Ministarstva, zamjenici državnog tajnika središnjih državnih ureda, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija te predstojnici Ureda državne uprave u jedinicama odnosno regionalne samouprave su rukovodeći državni službenici i oni su profesionalci koji na neki način dakle garantiraju kontinuitet struke. Državne službenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske ali na temelju prethodno provedenog javnog natječaja na način i u postupku određenom Zakonom o državnim službenicima. U prijelaznim i završnim odredbama ovog Prijedloga zakona kaže se da tijela državne uprave su dužna raspisati natječaj za radna mjesta ravnatelja u Ministarstvu i ova već, da ih ponovo ne nabrajam u roku roku propisanim zakonom i danom imenovanja na novo rukovodeće radno mjesto ali službeničko razrješuju se dosadašnji pomoćnici ministara, tajnici ministarstava, zamjenici državnog tajnika i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija. Mislim da je vrijedno još spomenuti i dodatno reguliranje pitanja usklađivanja s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave gdje se i u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave dodatno naglašava dakle da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u središnjim tijelima državne uprave razmjerno svom učešću u ukupnom učešću u stanovništvu na razini Hrvatske. A na razini lokalne samouprave odnosno područne i regionalne samouprave sukladno svom učešću u strukturi stanovništva dotične dotične županije. Evo to su neki osnovni elementi ovog Prijedloga zakona i kao što je u obrazloženju rekao državni tajnik Klub, ovo su argumenti i zbog kojih će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj Prijedlog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Radi se o Zakonu o ostvarivanju pretpostavki, tako piše i u obrazloženju Zakona. Pretpostavki zašto? Prvo pretpostavki za usklađivanje sa standardima Europske unije, citiram iz obrazloženja. Malo me zbunjuje da zakon u tom slučaju nije P.Z.E. ali valjda nije čitav takav. Htio bih samo reći da je nepotrebno se baš u svemu uvijek pozivati na usklađivanje sa standardima Europske unije. Nešto valjda radimo i i za sebe. Pretpostavljam da je ovo jedan od takvih koraka koje radimo prvenstveno za sebe da bi nam državna uprava funkcionirala onako kako si to želimo i trebamo bilo to usklađeno sa nečim ili ne. Drugi, druga pretpostavka koju treba ostvariti jel' je depolitizacija državne uprave. Naravno da je to cilj o kojima sve vlasti i sve vlade do sada su pričale. Svi su se zaklinjali evo od danas na dalje i od nas na dalje uprava će biti profesionalna. Tu ćemo podvući crtu i iza te crte više nećemo navijati stranački. Nećemo navijati politički. Sad ćemo se ponašati isključivo profesionalno. Treba priznati da je ovaj način ovako smišljen način reforme državne uprave jedan od mogućih načina kako bi se to stvarno moglo ostvariti. Dakle u jednom trenutku podvući crtu ispod najviših državnih dužnosnika i reći ovo dolje su službenici. Pod pretpostavkom naravno da ti koji su došli kao dužnosnici ne postanu službenici. Da iziđu na natječaj, da se izaberu oni ili neki drugi u ovom trenutku nije bitno, ali da činjenicom što su se našli u sustavu uprave dužnosnici pomoćnici ministra, govorim prvenstveno o njima, o njima se ovdje i radi, ne postanu službenici. Inače znamo dobro kako se to radilo do sada na državnoj razini, a još više kako se to radilo na lokalnoj razini gdje lokalni čelnici u pohodima smjenjuju sve do voditeljice smjene u dječjim vrtićima pa onda i to postaje politička funkcija. Stvari se dotjeravaju zapravo do neukusa. Kako će to biti po donošenju ovog zakona. U članku 1. piše tko su to od donošenja ovog zakona nadalje državni dužnosnici? Ministri, državni tajnici središnjih državnih ureda, državni tajnici u ministarstvima i ravnatelji državnih upravnih organizacija. Oni su dužnosnici Republike Hrvatske. svi ostali će biti službenici. To su ravnatelji u ministarstvu, tajnici ministarstava, zamjenici državnih tajnika središnjih državnih ureda i članku 2. izmjena odnosno članku 6.a novoga zakona. Jasno je da je jednom trebalo podvući tu crtu. Jasno je da bi se trebalo osigurati i to da ljudi koji su došli kao podobnici u vlast što, u čem nema lošega. Ne govorim ovaj izraz podbonici pejorativno. Vlast jednostavno ima vlast, ima pravo dovesti svoje ljude s kojima će, s kojima će funkcionirati u sustavu. Ali dakle ljudi koji su došli kao podobnici da dobiju šansu da se dokažu kao stručnjaci ravnopravno, jednako sa svim drugim građanima Republike Hrvatske koji ispunjavaju zakonske uvjete za određeni posao. Pomalo me zbunjuje i nismo u Klubu HNS-a uspjeli sasvim razotkriti kako će postupak imenovanja primjerice u članku 5. tajnika, u članku 6. pomoćnika ministra koji to više nije koji je sad ravnatelj i zamjenika ravnatelja kak će se ti ljudi imenovati. Naime, oni postaju državni službenici, za njih se raspisuje javni natječaj. U redu, po kriterijima koji se utvrde nekim unutarnjim aktom ministarstva raspiše natječaj, ljudi se jave na natječaj. Tko odlučuje o tom natječaju? Naime, ako opet Vlada odlučuje o tome natječaju, bez obzira na objektivnost kriterija, bez obzira na dobre akte koje možemo napisati ovakve ili onakve ako će opet Vlada odlučivati o tome tko će nam biti vrhunski državni službenici oni ne mogu biti drugo nego politički imenovati i imenovani po kriteriju kojim će se nastojati na svaki način zaobići stručnost. Kao što je situacija u postavljanju direktora recimo gradskih poduzeća u gradovima nakon izbora. Naravno da ljudi ispunjavaju uvjete, naravno da su završili fakultete ili što već piše u statutima tih poduzeća, ali je isto tako naravno da se imenuje iz stranke koja je osvojila vlast. Pa to si priuštimo na lokalnoj razini. I onda se dogodi da postoji tvrtka u kojoj radi 5, 6 direktora, jer se ugovor sklopi tako da mu se ne može dati otkaz nego ostaje zaposlenik u tvrci pa gotovo da više nikog u tvrci nema nego direktora. Nećemo si to moći niti smjeti priuštiti na državnoj razini. Stvar će opet postati jednako neefikasno ako nemamo a) apsolutno objektivne kriterije i metode postupke na koji način imenovati vrhunske državne službenika. I b) ako iz tog odlučivanja ne isključimo politiku, tj. Vladu. Sve u svemu možda je crtu između politike i profesionalizma moguće povući ovog trenutka. Možda je moguće povući i na ovoj razini gdje ju ova Vlada predlaže. Možda malo više, možda malo niže. Naravno argumenti bi se mogli naći i za jednu, drugu i za treću soluciju. Ali htio bih još jednom upozoriti na obavezu da se u akte, da li je to ovaj zakon ili budući nekakvi provedbeni akt je povodom ovog zakona, ugrade ne samo kriteriji nego i metodologija razlikovanja podobnosti i stručnosti. Ako nam Vlada da garanciju da će ta metodologija biti ugrađena u akte koji se, kojima će se provoditi izbor ovih vrhunskih državnih službenika onda se ovom prijedlogu može povjerovati, naravno. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite. Hvala vam već podugo raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave. I ako nastavimo ovim tempom napredovati u normiranju onoga na što neće utjecati onaj koji dođe na vlast još malo da ćemo doći do toga da uopće ne treba dolaziti na vlast. Jer nećete imati ustvari šta mijenjati. Treba se samo dogovoriti da se mijenjaju ministri i onda ćemo biti očigledno dovedeni u situaciju da uopće nema ni potrebe izlaziti na izbore. Šta će nam izbori? To ćemo lijepo normirati pa će sve biti lijepo zapisano u pravilnicima, a očigledno će onda nevladine udruge ili netko možda izvana određivati na koji način ćemo propisivati kriterije za izbor tih visokih ili visokih državnih službenika. Ja mislim da je to jedno veliko pretjerivanje. Jer sasvim je jasno mi možemo pomoćnika ministra zvati i ravnateljem, možemo ga zvati i na neki drugi način, to je potpuno nebitno. Ali sadržaj vlasti svake ostaje u naravi isti. Cilj je vlasti da pokuša provoditi vlastite projekte, programe, vladati zemljom na način kako vlast koja dođe na vlast tako misli. Pri tome ne mislim ni u najmanju ruku da treba ugasiti profesionalnost. Štoviše, treba je pojačati. Stručnost, treba je dovesti u svezu sa profesionalnošću. Moral i način vladanja naravno je presuda za uspješno vladanje. Ali naravno sve to skupa procjenjuju građani koji gledaju, ocjenjuju i na kraju kad dođe vrijeme za to izboru se za to vrednuju. ja u naravni se slažem da je dobro da se određeni dužnosnici koji su sad dužnosnici mogu nazvati i drugačijim nazivom, da oni ne trebaju biti dužnosnici nego da budu vrhunski službenici koji će obavljati svoje poslove. Ali ja mislim da je pomalo licemjerno sada kazati da ćemo stvoriti jedan takav pravni sustav u kome sa promjenom vlasti naprosto nitko neće otići. Čekate, u Americi jedna velika kompozicija koja se može od Los Angelesa do Chicaga povezati sa promjenom administracije odlazi. Odlazi. Ne znam zašto ali odlazi. I sada ne znam zbog čega se pokušava stvoriti dojam da bi trebalo sve toliko normirati da naprosto određeni kriteriji bi trebali predstavljati jedine vredonosne aspekte pojedinih dužnosnika ili pojedinih onih koji će postati visoki službenici. Ne znam da li je to baš tako i da li je to uopće moguće u praksi ostvariti. Mislim, trebamo biti svjesni toga da ni u nekim demokracijama koje imaju nešto više godina od nas naprosto takve stvari i nisu do kraja postavljene i nije da se baš ni tamo ne događaju promjene kad dođe do promjene vlasti. ja osobno mislim i klub se prije svega i u prijašnjim raspravama zalagao za normiranje onih odnosi koji su prirodni i koji neće utjecati na ajmo to tako nazvati zadaću svake Vlade da vlada. Jer oni ne smiju utjecati na zadaću svake Vlade da vlada. Svako normiranje koje bi bilo suprotstavljeno tome ne bi bilo u interesu niti Vlade niti građana. Prema tome mi nemamo ništa protiv toga da se ovo normiranje i da se uspostave kvalitetni odnosi kad je u pitanju rekao sam profesionalizam, stručnost, znanje. Ali to ne možemo pretpostaviti kao kolektivni odnos naspram onih koji će obnašati vlast. I mislim da u tom smislu smo prošli jednu granicu nepotrebno, mislim da nismo trebali ući u ovakvo precizno normiranje stvari, jer bojim se da se može vrlo brzo i vrlo lako ovo razbiti o glavu nevezano kome i nevezano kada, ali mi u klubu HSS-a smo uvijek bili rezervirani kada je posrijedi normiranje onih odnosa koje je u životu u praksi, a posebno u vladanju naprosto nemoguće normirati, a i nemoguće vrednovati nekim kriterijima koji su gotovo univerzalni. Jer znate, čovjek je takav kakav jest, a ljudi čine svaku vlast. dobro je da se uspostavljaju kvalitetni odnosi. Vjerojatno je to možda i razlog zašto ovaj zakon ne nosi oznaku P.Z.E. znači da da smo ušli i dalje i više nego što je to potrebno u odnosu na zemlje članice Europske unije u neko normiranje, čak i više nego što je to potrebno i mislim da smo slobodno mogli ovaj zakon ostaviti iza izbora. Hvala lijepo. Izrazio je želju. Izvolite. **Palarić, Antun** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, ovo je mali zakon po broju članaka i neću oduzimat vam vrijeme od zasluženog odmora, znam da ste svi umorni, ali je od ključnog značaja za reformu državne uprave, on je od izuzetnog značaja. Mi smo svi svjedoci prigovora Europske unije bili da treba reformu državne uprave, pravosuđa, ovo, ono, sada se o reformi državne uprave više ne govori jer smo silne mjere i aktivnosti proveli kako bi taj sustav unaprijedili u svakom pogledu. I ovaj zakon završava taj sustav što se tiče profesionalizacije, svi će se birati na natječaju, biti će kriteriji navedeni u Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta i netko će biti izabran tko sada obnaša tu dužnost. Ja vjerujem da su i mnogi ljudi već postali radom profesionalci, zadržani su mnogi od bivše Vlade i od ranijih vlada i formira se jedan profesionalni sloj i to je jedan veliki korak naprijed. Evo hvala svima koji podržavaju ovaj zakon. Na pitanje ako ne Vlada, postavlja se pitanje a tko drugi. Ja sam tražio od eksperata da mi daju rješenja, europska rješenja, ma nema drugog. Šta onda ministar ili možda savjetnici da biraju svoga šefa, pa to ne dolazi u obzir i ostajemo kod ovog rješenja. Ovo je europsko rješenje i hvala svima koji su podržali ovaj zakon. Hvala lijepa. Zaključujem ovu točku. Gospođe i gospodo zastupnici sutra ćemo, da samo kažem s čime ćemo sutra krenuti. Točka 9. to je Prijedlog zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. Nemamo sutra ni prekosutra predlagatelja, ovlaštenih predlagatelja pa idemo za idući tjedan. Točka 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, to ćemo u petak iz istih razloga, nema predlagateljice. Prijedlog zakona o audiovizualnim djelatnostima, sutra u pola dva je tako da ćemo sutra početi sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o umirovljeničkom fondu. Nakon toga ide Konačni prijedlog Zakona o dopuni staža, dopuni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje. Dakle ovaj set mirovinskih zakona. … /Upadica se ne čuje./ Hvala